Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Izvješće o radu za 2009. godinu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske Podnositelj Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske

uvažene dame i gospodo. Bit ću vrlo kratak, izvještaj je pred vama. Skrenut ću samo pažnju na 2 stvari koje su bile inicirane na ovoj sjednici na ovom tijelu 2008. godine, dakle u izvješću 2008., a to je da nas je Sabor zadužio ili predložio da razradimo i odgovorimo na pitanje kako znanost može pomoći pomoći izlasku iz krize. Srž dokumenta koji je u jednom dijelu pred vama, u drugom dijelu ćete ga dobiti 21. ovog mjeseca kada ćete dobiti Izvještaj za 2010. godinu o Strategiji razvoja znanosti, odnosno Akcijskom planu. Htio bih reći da Nacionalno vijeće za znanost polazi od pretpostavke da se kvalitetan pomak u izlasku iz krize Hrvatske i ostalih zemalja može očekivati najvećim dijelom od znanosti. Što drugim riječima znači da treba jačati tzv. inovativnu politiku naše zemlje, odnosno inovacijsku kulturu. I to je zapravo ključna riječ i ovoga dokumenta. Ja ću samo podsjetiti da zemlje koje su bile u krizi iz SAD-a i EU su upravo u toj krizi stavile stavile znanost u prvi plan i konkretni prijedlozi i mjere se nalaze u ovom tekstu i ja ih neću ponavljati. Isto tako bih vas molio da ovaj prijedlog sagledate u kontekstu našeg dokumenta Akcijski plan za poticanje u ulaganje u znanost i istraživanje koji će biti predmet Izvještaja za 2010., odnosno Strategije razvoja znanosti tek takav integralan prijedlog je onda i prijedlog Nacionalnog vijeća. Ja bih također želio istaknuti da je pred Nacionalno vijeće postavljen bio problem definiranja definiranja kriterija napredovanja u zvanja jer mi mislimo da je došlo do stanovite inflacije zvanja u Hrvatskoj i da postignut je široki konsenzus da je uvođenje kvantitativnih kriterija pridonijelo povećanju znanstvene produktivnosti Hrvatske. Hrvatske se negdje u sjenotometrijskim parametrima svrstava u zemlje koje su nešto razvijenije u EU, međutim sada je došlo vrijeme da se ti kriteriji redefiniraju i tu moram reći kao predsjednik Nacionalnog vijeća imali smo priličan otpor akademske zajednice i još uvijek imamo. I pooštravanje kriterija i uvođenje tzv. gospodarskih parametara u kriterije znači patentni, razvojno tehnološki parametri koji su sada ušli u ovaj prijedlog novih kriterija su mukotrpno doneseni. Na kraju bih samo spomenuo i problem, odnosno pitanje Nacionalne zaklade za znanost. Nacionalno vijeće za znanost procjenjuje da je potrebno financijski jačati Nacionalnu zakladu za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj kako bi mogla preuzeti središnje mjesto u financiranju visoko kvalitetnih znanstvenih projekata kao i osigurati sredstva za osnivanje fonda zaklade. 2009. mi smo mislili da je potrebno portfelj Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i razvoj tehnologijski prenijeti vrijednosnice u tržišne vrijednosti i otada smo predložili 2 milijarde kuna. Ja ću ovime, neću vas opterećivati sa ostalim dijelovima ovog izvješća samo bih rekao ono što i Nacionalnom vijeću, a i meni kao predsjedniku leži na srcu, a to je pitanje kako kad govorimo o inovativnoj kulturi Hrvatske kako povećati tu kulturu. Jedan od svakako važnih faktora jest i dovesti vrhunske znanstvenike svjetskog glasa iz dijaspore. Ja vam mogu na ovom mjestu reći da postoji nekoliko ljudi koji bi došli u Hrvatsku i koji bi doprinijeli razvoju Hrvatske. To je i dio našeg prijedloga ovdje. Međutim, evo nadam se da će Ministarstvo znanosti saslušati taj prijedlog i ponovno zapravo dati mogućnost ljudima koji u znanosti predstavljaju važnu vertikalu u svijetu da dođu i da djeluju u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Odbor za obrazovanje i znanost? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, predsjedniče Vijeća gospodin Pavelić, gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Mi danas raspravljamo o Izvješću Nacionalnog vijeća za znanost za 2009. godinu pa se valja usredotočiti na to razdoblje i na što se činilo u znanstvenoj, tehnologijskoj politici te 2009. godine. Danas se u hrvatskoj javnosti, posebno onoj akademskoj-znanstvenoj zajednici, raspravlja o prijedlogu novog Zakona o znanosti i visokom obrazovanju jer traje neka vrsta javne rasprave. S te se točke ove izvješće može, možda nije tako atraktivno, ali držim ga vrlo značajnim zbog oslikavanja razvitka znanstvene politike u RH tijekom 2009. godine. No valja reći kako se znanstvena i tehnologijska politika RH gradi na visokim ciljevima osmišljavanja istraživanja i razvoja na načelima izvrsnosti, usuglašavanju sa europskim znanstveno-istraživačkim nasljeđem i harmoniziranjem našeg znanstvenog sustava sa europskim razvijenim svijetom što čini hrvatsku znanost kompatibilnu s razvijenim svijetom. Treba ipak reći glede ovog Izvješća, da je Vlada tražila očitovanje prije njegovog usvajanja i da je 9. studena 2010. godine očitovanje vijeća za znanost o primjedbama Vlade Republike Hrvatske na Izvješće dostavljeno. Čini se da Nacionalno vijeće za znanost podržava izradu dokumenta Strategija znanosti i već je na sjednici krajem 2010. predlaže integralni tekst koji biti raspravljen, kasnije donesen. Druga pitanja koja su se tu ticale financiranje, financijski dio izvješća, što čini da Klub Hrvatske demokratske zajednice primiti će na znanje ovo Izvješće i predložit ćemo jedan Zakon na kraju. NO ono što je za znanstvenu zajednicu iznimno važno Nacionalno vijeće za znanost uspjelo učiniti te 2009. godine, a želim samo ukratko podsjetiti da Nacionalno vijeće za znanost raspravlja o pitanjima od važnosti za znanstvenu djelatnost, te predlaže, potiče donošenje mjera za njezino unapređenje, u čemu doista vrlo precizno se se govori u ovom Izvješću za 2009. godinu. DA je prethodno mišljenje na Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija koje donosi ministar, prati razvitak i utvrđenje znanstvena, umjetnička područja, polja i grane. Imenuje područna znanstvena, umjetnička vijeća, te matične odbore za pojedina polja. Pobliže utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja, utvrđuje uvjete koji trebaju ispuniti znanstvene organizacije da bi dobila ovlaštenja za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja, predlaže proglašenje znanstvenih centara izvrsnosti i provodi njihove vrednovanje. Daje mišljenje o osnivanju znanstveno tehnologijskih parkova itd. Treba znati da stručne i administrativne poslove za Nacionalno vijeće za znanost obavlja specijalizirana ustanova Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske, a financijska sredstva za rad Nacionalnog vijeća za znanost osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Također, Nacionalno vijeće za znanost ima zadaću utvrđivanju znanstvenih i umjetničkih područja polja i grana, o čemu imamo ovdje vrlo zanimljivo i kasnije ću malo više govoriti. u razdoblju od 1. travnja 2009. do 31. prosinca 2009. godine Nacionalno vijeće za znanost održalo je 8 samostalnih sjednica i 1 zajedničku sjednicu s Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje. U ovom mom obraćanju želim nešto više reći o aktivnostima Nacionalnom vijeću za znanost, pa se vidi koliko je to kompleksan posao i složen posao i koliko je on krucijalno važan za razvijanje cijelog znanstvenog sustava ima tu puno tehničkih poslova koje treba usustaviti, razviti taj sustav, to je mislim jako važno primijetiti, jer se onda lakše može pratiti što se danas čini. Naime, osmišljena je tijekom 2009. godine promjena strukture, financiranja znanstvenog istraživanja, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u nacionalnu zakladu za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj. Završen je rad na vrednovanju i kvalitete i učinkovitosti znanstvenog i stručnog rada znanstvenih organizacija započet tijekom 2008. godine. Donesen novi Pravilnik o znanstvenim umjetničkim područjima, poljima i granama. Usvojena je podjela znanstvenih područja i polja prva ... i klasifikaciji. Inicirana usvajanjem međunarodne klasifikacije obrazovanja, započet je rad na novom Pravilniku o uvjetima za izbor znanstvenog zvanja koji bi djelomično nadomjestio kvantitativne kriterije kvalitativnim. Započeta je rasprava o racionalizaciji i restrukturiranju mreže javnih instituta, što je iznimno važno. Raspravljalo se o prioritetima znanstvenih istraživanja. Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnog vijeća i matičnih odbora. Imenovani su predsjednici i članovi Područnih znanstvenih vijeća, umjetničkih vijeća, imenovani su predsjednički članovi matičnih odbora, dovršena je rasprava na temu kako znanost i tehnologija mogu pomoći izlasku iz krize, što treba svakako pohvaliti itd. Što govori koliko su to kompleksna i važna pitanja, a ja bih to stavio u kontekst mi dosta često nedovoljno objektivno sagledavamo ono što se čini i jučer je potpredsjednik Hrvatske akademije rekao da Hrvatska akademija u posljednjih 7 godina izdaje 1,6 publikacija tjedno, a ja vas pitam koliko smo svi skupa pročitali tih publikacija koji se itekako mogu upotrijebiti za razvitak Hrvatske. ponekad je skrivena ta velika nastojanja koja se čine i gdje ljudi u tim pojedinim tijelima rade. Ja se želim ovdje referirati na još dva pitanja što mi se čine iznimno važno što je učinjeno u 2009. godini, a to je pravilnik o znanstvenim, umjetničkim poljama i granama, i o sažetku rasprave kako znanost i tehnologija mogu pomoći izlasku iz krize. Što doista mislim osobno da mogu. Želim reći, a što je za našu znanost iznimno važno, da je donesen Pravilnik o znanstvenim umjetničkim područjima, poljima i granama. Uz 7 znanstvenih i umjetničkih područja koje smo tada imali, prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina, zdravstvo, bio tehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje dobili smo dva nova područja što je iznimno važno a to je interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti. Prema tome, proširili smo i započeli rješavanje onog pitanja interdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti, to čini iznimno važno i osobno se sjećam kao državni tajnik da je tome bilo jako puno prijepora ali konstruktivnih ali treba upravo reći da je ovo Vijeće na čelu sa gospodinom Pavelićem uspjelo proširiti taj prostor i učiniti Hrvatsku znanost kompatibilnu s Europskom i razvijanjem. To se odnosi na metodike koje su postale znanost, to se odnosi na obrazovanje, to se odnose na razne povezanosti koji se interdisciplinarno i multidisciplinarno dešavaju i to smatrao da upravo 2009. započeto, nije to još ni danas do kraja postavljeno ali se čini i to treba pohvaliti i reći da je jako dobro učinjeno. A sada želim još samo kratko se osvrnuti kako znanost i tehnologija mogu pomoći izlazak iz krize. Dakle, razmišljanje znanstvenika, a i svi mi danas znamo da je znanost ona snaga i obrazovanje koje može doista promijeniti naš status, naš standard, društvo u cjelini i te 2009. dobili

Pa ću ovdje samo kratko podsjetiti da jačanje suradnje znanosti, gospodarstva i administracije, to je preporuka, ovog promišljanja, uvođenje razvoj sustava, upravljanje u znanosti, gdje se misli da tijelo kao što je Ministarstvo ima funkciju državnog tajnika za upravljanje u znanosti u Ministarstvu znanosti, decentralizacija regionalizacije, istraživanje i razvoj unutar Hrvatske. Podizanje praćenja učinkovitosti, znanstveno istraživačkih projekata, pokazatelj učinka, tu ima uvijek jedan naslijeđeni problem što puno kada se suženo gleda ne vidi se, često imamo toliko projekata ali se postavlja pitanje koliko će ti projekti, njihovi rezultati ugrađeni u stvarni život. A to je jedno pitanje niti danas niti od 2009. godine, to je ono pitanje puno, puno duže uopće koliko smo sposobni tako brzo prihvaćati nova rješenja koja prenašamo u život. Svi mi koji imamo iskustva u tom području znamo kako visoki znanstveni rezultati jako sporo stižu u naše udžbenike da bi postigli, da bi poticali da bi bili moderni. To je jedan stalni posao, to je posao koji ne može nikada stati, a i tu je da usavršavanje osobito ljudi u obrazovanju i drugim strukama. Isto tako tu je niz razmišljanja usmjereno prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i daljnji radovi u znanosti gdje se ističe uvoženje funkcije glavnog savjetnika za znanost. to je jedan prijedlog teško je reći kako sam to je jedno razmišljanje, načelo izvrsnosti u znanosti to svi prihvaćamo i mislim da je to jedna ambicija Hrvatske da izvrsnost bude nešto što pokreće, nešto što živi nešto što svi potičemo. Znanstveno istraživački tehnološki projekti, položaj mladih znanstvenika, mi znamo da i danas treba dobro voditi računa jer danas naše visoke institucije znanosti i na sveučilištu proizvode ljude koji doktoriraju i prijeti im opasnost da kasnije moraju na tržištu svoje mjesto, to je položaj znanstvenih novaka koji kada im istekne ugovor ne produžava se u zadnje vrijeme. I sam imam neka iskustva. da treba promišljati kako kvalitetne znanstvenike koji su uspjeli doktorirati i imaju dobar životopis i koji pokazuju da mogu naći, da se uključuju ali ako ih tržište prihvati onda još bolje, ali ako ne trebaju isto neka rješenja. Jačanje inovacijskog potencijala i inovacijske politike su iznimno važne, one vas odmah uključuju istog časa na svjetsku razinu jer je to povezano. Izmjena zakonodavstva u svrhu promjene načina upravljanja akademskim ustanovama, nacionalizacija, ostale mjere kao što je obrazovni i znanstveni sustav, država je jasno i beskompromisno zasnovana na izvrsnosti, a ne elitizmu, povećati izdavanje za znanost itd. uz sve ovo želim pohvaliti niz napora koje je učinjeno ali zbog nekih manjkavosti koje je bilo u donošenju pri ovom izvješću koje su možda i nenamjerne, Klub zastupnika HDZ-a predlaže Hrvatskom saboru predlaže donošenje sljedećeg zaključka. Prima se na znanje izvješće o radu za 2009. godinu Nacionalnog vijeća za znanost RH i to ćemo podržati. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi predlagatelji. Klub zastupnika HSS-a podržat će podržat će ovaj predloženi zaključak kolega iz HDZ-a iz razloga što nije dostavljeno potpuno financijsko izvješće koje je bilo zatraženo od strane matičnog odbora, a smatramo da uz sve napore koje Nacionalno vijeće za znanost čini, ovo visoko tijelo treba imati imati itekako jasna izvješća i o trošenju sredstava poreznih obveznika što iz dostavljenog kratkog izvješća nije sasvim transparentno. Nacionalno vijeće za znanost je najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u RH. Tako između ostalog potiče donošenje mjera za za unapređenje znanstvene djelatnosti, te prati razvoj znanstvenih područja i pobliže utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvana. Također predlaže znanstvenih centara izvrsnosti i provodi njihovo vrednovanje, te daje mišljenje o osnivanju znanstveno tehnologijskih parkova. U razdoblju od 1. travnja 2009. do 31. prosinca 2009. godine Nacionalno vijeće za znanost održalo je 8 samostalnih sjednica i jednu zajedničku sjednicu sa Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje. Vijeće je utvrdilo neke strateške probleme na koje će se usredotočiti u narednom razdoblju, a za koje smatra da će pridonijeti usklađivanju znanstveno istraživačkog sustava RH sa onim u EU poput međunarodnih standarda klasifikacije znanosti i obrazovanja, financiranje znanstvenih projekata, reforme sustava javnih instituta ili definiranje znanstveno istraživačkih prioriteta. Rad vijeća odvijao se u skladu sa strateškim dokumentima znanstveno tehnologijska politika RH za razdoblje 2006.-2010. godina. Tako su u skladu sa strategijom glavni ciljevi rada istraživanja i razvoj temeljena na načelu izvrsnosti, njihova velika učinkovitost i s time povezan preustroj znanstvenog sustava, poticanje suradnje u istraživanju, jačanje sustava potpore za kvalitetne mlade istraživače, snažno povezivanje znanosti i gospodarstva, te uspostava poticajnog okvira za njihov zajednički razvoj, a posebno povećano ulaganje u znanost. Znanost i tehnologija nedvojbeno su najvažniji pokretači gospodarskog rasta, te stoga mi u klubu HSS-a smatramo pobliže se osvrnuti na dio izvješća sa naslovom kako znanost i njezina primjena mogu pomoći izlasku iz krize. Naime, u izvješću stoji da se upravo od znanosti može očekivati kvalitetan pomak Hrvatske i ostalih zemalja u izlasku iz krize. Naime, jedino društvo koje se temelji na znanju, a to treba istaknuti podrazumijeva i adekvatan obrazovan sustav koji potiče stjecanje znanja od najranije dobi i koji ima uspostavljen inovacijski sustav može se othrvati izazovima suvremenog doba i globaliziranog tržišta. U tom smislu znanost i njezina primjena može pomoći Hrvatskoj u procesu gospodarskog oporavka, a osnovni i dugoročni pokretač izlaska iz krize je razvoj i jačanje inovacijskog potencijala budući da postoji izravna veza između primjena znanosti u razvoju inovacija i gospodarske konkurentnosti. No, kako stoji u izvješću vijeće smatra da se zbog postojećeg zakonodavstva i načinom upravljanja akademskim institucijama u dogledno vrijeme ipak ne mogu očekivati veći pomaci u sustavu znanosti i stvaranju istinskog inovacijskog okružja. Hrvatska ne bi smjela smanjivati sredstva za istraživanja, već bi trebala povećavati ih, jer povećanje sredstava za istraživanja kreira nove i kvalitetne poslove u svim područjima ekonomije i to ne samo dugoročno već i kratkoročno. Možemo li u takvoj situaciji uz smanjenje ulaganja i zakonodavni okvir koji otvara mnoge rasprave očekivati da će i znanost dati svoj obol izlasku iz gospodarske krize, ali i dugoročno i pozitivnoj perspektivi i blagostanju Hrvatske i njezinih građana. Nacionalno vijeće za znanost upozorava da se u traženju rješenja za izlazak iz krize treba voditi računa o mogućem doprinosu znanosti budući da je mišljenje da mjere za koje se zalažu ekonomisti i poslodavci sam ne mogu u potpunosti dugoročno izvesti zemlju iz krize. Stoga zabrinjava manjkavost i odsustvo suradnje između znanosti i gospodarstva pa su tako i ulaganja poslovnog sektora u znanosti i inovacije nedostatna, a slične situacije su s ulaganjima unutar tvrtki, budući da tvrtke nerijetko ne mogu financirati istraživanje i razvoj. Postojeće financiranje nije dostatno, a nije niti usredotočeno pa je pitanje što je sa raščlambom koja je dogovorena prije gotovo 4 godine na 2. Kongresu znanstvenika u Splitu. Nadalje, javna istraživačka mreža nedovoljno je opremljena, a poticaj za karijeru na području znanosti i tehnike je malo. Uz to se sustav napredovanja u znanstvena zvanja oslanja gotovo isključivo na scientometrijske pokazatelje dok se izumi, inovacije i patenti zanemaruju. Naime, u akademskim institucijama još uvijek nije prepoznata mogućnost komercijalnog iskorištavanja rezultata istraživanja i razvoja, a to za posljedicu ima mali broj prijavljenih patenata i slabu komercijalnu iskorištenost. Zaključno treba reći da ovo izvješće pokazuje da Hrvatska bez većih ulaganja u znanost ne može očekivati njezin doprinos u procesu gospodarskog oporavka, a najviše zabrinjava što se time i dugoročno gledajući u pitanje dovodi konkurentnost i daljnji razvoj. Ionako mnogi mladi znanstvenici odlaze iz Hrvatske u istraživačke centre i sveučilišta koja im nude bolje uvjete za rad i daljnje znanstveno usavršavanje. Svi zajedno možemo učiniti veće napore da mladi, visoko obrazovani, nadareni i vrijedni ljudi ne odu iz Hrvatske koja tako pred drugima u globalnoj tržišnoj utakmici dugoročno

jačanje inovacijskog potencijala kao i izmjenu zakonodavstva u svrhu promjene načina upravljanja akademskim ustanovama. Mi u klubu HSS-a podržavamo ove predložene mjere, no obzirom da Nacionalno vijeće za znanost nije dostavilo sve potrebne i valjane dokumente koje je zatražio matični odbor, a riječ je o potpunom financijskom izvješću i Strategiji razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti u Hrvatskoj, primit ćemo ovo izvješće na znanje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je klub SDP-a, uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. Kolegice i kolege, ja sam uvjeren da više ovdje u ovom Domu ne treba govoriti o značaju znanosti i tehnologije za razvoj zemlje za dobrobit njezinih ljudi pa je zapravo pitanje na koji način iz tog rakursa djeluje tijelo kao što je Nacionalno vijeće za znanost. Da bih mogao donijeti te ocjene ja ću vas podsjetiti na neke zakonske odredbe. U članku 6. Zakona o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti kazuje se kako je zapravo Nacionalno vijeće za znanost vrhovno stručno tijelo koje razmatra strategijska pitanja za unapređenje znanosti i tehnologije i predlaže cijeli niz mjera za njezino optimalno funkcioniranje. Kolegice i kolege, ovaj izvještaj vrvi i o čemu je kolega Šetić detaljno govorio, vrvi tehnikalijama, elementima tehničkih poteza Nacionalnog vijeća što nije njegova zadaća, a nema gotovo nijedne strategijske dimenzije. Nacionalno vijeće je tijelo Sabora od kojeg Sabor, znanstvena javnost, akademska javnost, cjelokupna hrvatska javnost očekuje da predlaže Saboru, akademskoj javnosti, znanstvenoj javnosti šta da učini da ta akademska i znanstvena javnost optimalno funkcionira da bi svima nama bilo bolje. O tome u ovom izvještaju nema ni riječi, osim jednog načelnog elementa u onom poglavlju u kojem se govori kako znanost i tehnologija mogu pridonijet izlasku iz krize. Ali nama nije stalo samo do izlaska iz krize, nama je stalo do nečega što se zove optimalni održivi razvoj, ne izlazak iz krize. Dakle i izlazak krize, ali i nešto puno više od toga. Druga zakonska odredba, članak 8. kazuje da na zajedničkim sjednicama Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za obrazovanje donose prijedlog o raspodjeli proračunskih sredstava. U nešto slobodnijoj interpretaciji tog zakonskog teksta to znači da nacionalna vijeća zajednički predlažu ponajprije Vladi kako treba izgledati proračun za te dvije djelatnosti. Niti jedne godine prilikom donošenja proračuna nacionalna vijeća nisu zasjedala o tom pitanju i nisu donijela svoj program ili svoje prijedloge. Treća zakonska odredba je da Nacionalno vijeće za znanost predlaže mrežu javnih znanstvenih instituta u zemlji. I u jednom i u drugom nacionalnom vijeću mi raspravama, dakle i u Nacionalnom vijeću za znanost i u Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje, mi dvije i pol godine kolegice i kolege raspravljamo o tome da je to hitan posao, da je to prioritetni posao. Jer temeljem tog dokumenta jednog usvojenog se zapravo orijentira i donošenje dopusnica i donošenje odobravanja novih programa i možda novih ustanova i reforma postojećih ustanova itd., O tome, osim da čekamo zapravo analizu Ministarstva znanosti, nema ni govora. A ukoliko budemo čekali da se ispune sve pretpostavke da bismo mogli donijeti odluku onda odluku nikada donijeti nećemo jer je život puno brži od ispostavljenih i isposlovanih pretpostavki. Te premise, kolegice i kolege, daju jednoznačnu konkluziju da Nacionalno vijeće za znanost ne obavlja svoje zakonske obveze. Kao matični odbor mi se cijelo vrijeme nudimo i Nacionalnom vijeću za znanost i Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje na suradnju i to tako da kada god misle da im u nečemu možemo pomoći da nas ili pozovu na svoje sastanke ili dođu u matični odbor. Ali nitko nas neće, kolegice i kolege. Nitko nas ne treba. I evo vam rezultata onda toga, imate zapravo tehnikalije i niti jedan jedini strategijski iskorak. To su zakonske obveze. Postoji i cijeli niz iz zakonskih obaveza izvedene supstancijalne obaveze pa bih rekao nekoliko riječi o tome. Projekti, postojeći znanstveno-istraživački projekti su odobreni tako da im je u najvećem broju slučajeva rok trajanja do 31.12.2009. godine. Kako je vrijeme između raspisivanja natječaja za projekte i sklapanja ugovora o novim projektima u Hrvatskoj između 8 i pol i 12 mjeseci u 2009. godini je trebalo raspisati nove natječaje za nove znanstveno-istraživačke projekte. Znanost je najvjerojatnija, daleko najdinamičnija djelatnost u svijetu konca 20. i 21. stoljeća i već je pitanje da li jedan znanstveno-istraživački projekt može izdržati svoje sadržajne obaveze u roku od tri godine pogotovo u onim znanostima kao što su biologija, dakle u biomedicinskim i elektroničkim znanostima. Nema niti jednog osvrta na činjenicu da natječaj za znanstveno-istraživačke projekte nije raspisan 2009. godine pa su ti isti projekti, kolegice i kolege, produženi u 2010. godini i onda se jednako tako produljuju u 2011. godini tako da mi u Hrvatskoj imamo znanstveno-istraživačke projekte u trajanju od tri godine koji su u nekim područjima puno preduga, pa smo ih produžili na pet godina. Nacionalno vijeće za znanost o tome ne kazuje praktički niti riječi. Drago mi je da je u izvještaju Nacionalnog vijeća za znanost iskazana kritička primjedba u odnosu na izdvajanje za znanost. vas upozoravam da u Hrvatskoj 4 godine za redom padaju sredstva ulaganja u znanstveno istraživanje i tehnologiju. Žao mi je da se Nacionalno vijeće za znanost u tom pitanju probudilo tek nakon odlaska ministra Primorca, pa je vjerojatno koincidencija sasvim slučajna. Ali je jednako tako točno da smo ostali na razini usputnih ili načelnih primjedbi a ne na razini detaljnih analiza i zapravo strategijskog promišljanja što to znači ukoliko se dalje nastavi tretirati znanost na ovakav način. Jedino znanošću jedna mala zemlja kao što je Hrvatska ili kao što je Finska može postići svoj prosperitet i može naći svoje mjesto u svjetskoj ekonomiji. Mi smo dosegnuli razinu, a već je to bio slučaj i 2009. godine. Mi smo dosegnuli razinu u znanstvenim institutima da nam osobni dohoci premašuju iznos od 80%. U svijetu je to 50, 50. 50% za osobne dohotke, 50% za razvoj. Kada se taj omjer približi 60% za osobne dohotke onda se zvoni na uzbunu. Nama su iznosi za osobne dohotke premašili 80% i tu nikakvog mjesta za razvoj nema i tu oprostite mi na zaoštrenoj tezi znanstveno-istraživački instituti postaju socijalne ustanove za preživljavanje. U tome izvještaju nema puno govora. U izvještaju nema niti govora o odnosu između strategije znanosti i znanstvene i tehnološke politike od 2005. do 2010. i realiteta u hrvatskoj znanosti. 2009. godine gotovo da niti jedan promisivni element iz te strategije nije ozbiljan. I o tome bi također trebalo reći po koju riječ, a da vam ne govorim o tome da je Hrvatska sebi zacrtala da će do 2010. godine postati regionalna a i šira sila u znanosti i obrazovanju. Sve skupa je to iznevjereno, a to je bio zapravo dokument se i zove strategija o čemu nema riječi. Meni je drago da su klubovi vladajuće koalicije donijeli prijedlog da se ovo izvješće prima na znanje. Mi mislimo da iz premisa koje smo iznijeli slijedi sasvim drugačiji zaključak. Mi u SDP-u strategiju razumijemo znatno drugačije i šire i dublje od ovoga što je ovdje predstavljeno. I mi smatramo da ovaj izvještaj ne zaslužuje pozitivnu ocjenu. Kolegice i kolege, vi koji ga primate na znanje molim vas da s obzirom na ozbiljnost situacije i s obzirom na strategijski značaj područja o kojem govorimo razmislite da li ćete izvještaj samo primiti na znanje ili ćete ga odbiti jer on ne ispunjava niti zakonske obaveze, a kamoli bilo šta drugo. Hvala vam lijepo.

U Hrvatskoj se a i u svijetu vrlo često govori o moći. Ponajčešće moć proizlazi iz funkcije u praksi, ali jedina istinska moć je znanost. To je jedina istinska moć na kojoj se treba temeljiti budućnost i temeljiti razvoj svake države, pa tako i Hrvatske. Tako da o potrebi važnosti znanosti mislim da ne treba uopće ni govoriti, da bi je trebali biti svi svjesni kolika je ona važnost. Ali kada je u pitanju Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost za 2009. godinu istaknuo bih samo nekoliko opaski. U jednom dijelu je izvješće i sadržajno i tehnički dobro, u jednom dijelu. Ali u jednom dijelu nedostaje mnogo toga. Nedostaje financijsko izvješće. Istina da je dostavljeno naknadno, ali u financijskom izvješću nedostaje struktura i namjena. Struktura prihoda, struktura rashoda. Kolega Flego je kazao da je važno kolika su ukupna izdvajanja, novčana izdvajanja za znanost. Nisu ona sama po sebi pokazatelj. Važno je kolika su ukupna izdvajanja, ali isto tako je važno i struktura tih izdvajanja. Jer koliko je god dobro i poželjno, društveno poželjno da su novčana izdvajanja što veća za znanost što svakako podržavam jednako toliko je opasno da pogrešno se financiraju pogrešni znanstveni projekti. A trebamo biti svjesni da imamo i takvih, trebamo toga biti svjesni. Nacionalno vijeće u 2009. imalo je vrlo velik broj tehničkih aktivnosti i mene veseli ova inicijativa za redefiniranje kriterija za izbore u znanstvena zvanja jer te kriterije, vrijeme je sazrelo da se redefiniraju. Ali pri utvrđivanju tih kriterija treba imati na umu postoji potreba univerzalnih kriterija, ali isto tako potreba i pojedinačnih, selektivnih kriterija koja su specifična samo za određena znanstvena polja agencija je imala odgovoran posao kad je u pitanju bilo izdavanje dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti, i vidim da je tu uskratila tri puta tu za obavljanje djelatnosti. I to je dobro. Imala je valjane razloge za to. Nema ništa društveno opasnije od kad se dopusti pogrešnim institucijama da se bave znanstvenom djelatnošću. Nema ništa društveno opasnije kad se pokuša u znanstvenu djelatnost uvući na mala vrata poduzetništvo. Poduzetništvo je opasni neprijatelj znanstvenoj djelatnosti i znanošću, a ima i takvih pokušaja u našoj zemlji i takve pokušaje treba osujetiti i spriječiti. Treba naglasiti i da među članovima matičnim za različita polja ima i onih kojima slobodno mogu kazati nije mjesto biti među članovima matičnog odbora za određena polja. Ima i onih koji su oskrnavili pojam znanosti. Posebice se tu, bih skrenuo pozornost na znanstveno polje ekonomije, jer ekonomska znanost je temelj za gospodarsku aktivnost, na gospodarskoj aktivnosti se baziraju sve aktivnosti, društvene aktivnosti. Bez ekonomske znanosti nema ni drugih znanosti. I ako ćemo imati nedovoljno dobar pristup ekonomskoj znanosti, onda dovodimo u pitanje i svaku drugu znanost, dovodimo u pitanje štošta toga u našoj državi. A među članovima odbora za matično polje ekonomije ima i onih koji su pridonijeli rušenju ugleda ekonomske struke, ekonomske znanosti, koji su pridonijeli rušenju ugleda ekonomskih institucija, ekonomskih znanstvenika, a koji ne mogu nikako pridonijeti nužnom procesu, procesu vraćanja digniteta i ekonomske znanosti i ekonomskih institucija, i vraćanje digniteta ekonomskih znanstvenika. Zato bih molio i apelirao da se proanalizira, a to je vidljivo, na žalost kad se govori o pitanju promicanja u znanstvena zvanja i izbora u znanstvena zvanja, bilo je i tu velikih, velikih pogrešaka, da su oni koji su bili kreatori afera Indeks 1, Indeks 2, i nakon toga, i za vrijeme afera bili promaknuti u veća znanstvena zvanja, a bili su nositelji takvih afera. Tomu procesu, negativnom procesu treba reći ne, jer bolje je na nepoželjnom putu stati, nego ići do kraja. Zato bez obzira na mnoge i pohvale koje mogu izraziti na rad Nacionalnog vijeća za znanost, i ovo izvješće, upozoravam na jednu veliku odgovornu funkciju Nacionalnog vijeća za znanost, na ustrajnosti na onome što je dobro, a na okretanju smjera u onome što je bilo loše, i zato podržavam zaključak da se ovo izvješće primi na znanje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa naime moja replika bi išla u smjeru da ovo što je kazao gospodin Marić, da doista imamo ljudi u sustavu koji ne prežu od ničega, a da bi relativizirali znanost i znanja. Mi smo imali ovdje na saborskim klupama i prijedloge zakona u kojima su se definirali uvjeti za preuzimanje određenih značajnih dužnosti još značajnijih državnih institucija, gdje se je na mala vrata pokušalo izjednačiti preddiplomski studij sa diplomskim, odnosno sa onim starim dodiplomskim studijem, dakle gdje se htjelo doslovno na mala vrata progurati činjenicu da ne znam trogodišnji preddiplomski studij može zamijeniti znanje i obujam znanja kojeg daje jedan diplomski studij, odnosno 5 godina, ili ono što smo prije imali u nekim situacijama četverogodišnji studij. Dakle s druge strane vezano za ove natječaje o kojima je govorio i gospodin Flego, jasno je da nije dobro da natječaji koji su trajali godinu, dvije ili tri, da se sada u nedostatku novca ti projekti produžavaju, a da zapravo nemamo prostora za nove projekte. I onda dolazimo do one činjenice, dakle da hrvatska znanost u hrvatskoj industriji, odnosno da znanost i istraživanje u razvoju hrvatske industrije je na jednoj od najnižih stopa u Europskoj uniji, dakle negdje na 45% u odnosu ne znam na

u pravu ste kad govorite da je opasna situacija kad se pokušavaju izjednačiti studiji koji nisu ni po čemu za izjednačavanje, a o tomu sam govorio i nedavno da vodi nas u opasnu znanstvenu stranputicu proces izjednačavanja stručnih i sveučilišnih studija. Stručni studiji imaju svoje mjesto, sveučilišni imaju svoje mjesto, ali sveučilišni studiji su znanstveni studiji, stručni studiji nikada neće biti znanstveni studiji. Ali isto tako i znanstvene institucije vrlo često zlorabe svoju poziciju kao što ste kazali, pa postoje i znanstvene institucije koje raznorazne projekte ili elaborate rade za državnim tvrtkama, ponekad prepisujući iste projekte za različite destinacije, pa tako jedan projekt restrukturiranja autobusnog kolodvora može se pisati na više mjesta, i naplatiti skupo. Za to nam nije znanstvena institucija potrebna, za takve poslove, nego da se bavi proučavanjem i znanstvenom djelatnošću. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo još jednu pojedinačnu raspravu, uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa mi razmatrajući izvješće izvješće od 2009. godine Nacionalnog vijeća za znanost sigurno možemo reći da je i obveza ovakvoga razmatranja, ovakvog izvješća ovoga Sabora s obzirom da i tehnološko unapređenje i znanstvena istraživanja o kojima govori ovo izvješće je značajno za rad Sabora jer upravo trebalo bi na što bolji, na što kvalitetniji način da kroz ta izvješća i Nacionalno vijeće informira i izvještava Sabor vezano za ove poslove. Normalno da u sklopu toga trebamo dobivati i određene prijedloge, prijedloge koji su i vezani za prioritetna istraživanja, ali isto tako vezani i za mreže institucija koje će ih provoditi. takove mi prijedloge iz ovoga dijela izvješća nemamo i kao takovi sigurno da Sabor ne može biti zadovoljan sa prezentacijom ovakvoga izvješća. Međutim, ono što je ovdje na jedan širi način postavljeno i mislim da je dobro to je veza između ulaganja u znanost i izlaska iz krize. Ali, na to je potrebno sigurno dati jedan poseban i kritički osvrt. U dijelu kako znanost i tehnologija mogu pomoći izlasku iz krize Nacionalno vijeće je i dalo određene prijedloge. Da li su i koliko kvalitetni ti prijedlozi to je drugo pitanje. Međutim, u isto vrijeme Nacionalno vijeće povezuje mjere gospodarskog oporavka sa znanstvenim istraživanjima koja se trebaju u Hrvatskoj odvijati i koji bi trebali dati određene promjene. Mislim da je sigurno istinito i točno i to da ulaganje u poslovnom sektoru u znanost i inovacije su također nedostatni. Ja znam da ulaganja unutar tvrtki koje je dosada bilo da ono nije davalo one rezultate koje bi trebalo dati. U vremenu prije Domovinskog rata bilo je prisutno recimo u Slavoniji u slavonskim kombinatima ulaganje u tehnologiju. Poznata slavonsko-baranjska tehnologija je davala i kvalitetne rezultate u proizvodnji pšenice, kukuruza, ostalih žitarica koje su normalno i ta ulaganja, znanstvena ulaganja, odnosno istraživanja koja su vršena kroz institucije samih tih tvrtki davali su povod i seljacima i individualnim proizvođačima da se ta proizvodnja i ta nova znanost prenosi prenosi i na njihove dijelove. Mislim da je to jedan od bitnih momenata koji bi trebao i u ovoj situaciji biti kao takav da se tehnologija koja se prezentira i nova kao takova pronađe na jedan kvalitetan način ulaže u ostali dio proizvodnje i na taj način se stvara jedna veća nacionalna dobit. Ono što treba se svakako reći da ulaganja u poslovnom sektoru moraju biti veća, ali da prezentacija znanosti u ta ulaganja treba biti i bolja. Ono što bi trebalo učiniti svakako da se i članovi Nacionalnog vijeća, a koji nisu najpoznatiji za to, a bilo je ovdje u raspravi kao takovoj i prisutno, da se izvrši i određene promjene, da se izvrše određena da ne kažem provjetravanja i stvaranja korpusa ljudi koji će na kvalitetan način moći i odmah kao takovi i prezentirati znanja koja će biti prihvaćena i koja će dovesti do toga da ne samo što ja smatram da je dobro rečeno ne samo stvaranja određenih timova stručnjaka pri nekim vladinim institucijama, nego timovi stručnjaka koji će kroz znanost, kroz institute, kroz određene institucije dati rješenja, a koja će biti prihvaćena i koja bi trebali izvući zemlju iz ovih poteškoća. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Petar Selem. Izvolite. gospodine potpredsjedniče. U svezi sa ovim što kolega govori i sve što su kazali prethodni govornici ja bih htio samo rezimirati 2, 3 točke. Mislim da je jako bitno da Nacionalno vijeće zapravo prihvati kao jednu sugestiju To je jasno razvijanje strategijskog promišljanja i u tome odbor stoji apsolutno Nacionalnom vijeću na raspolaganju. Dalje, izrada mreže znanstvenih instituta, također tu bi suradnja jako dobro došla. I konačno pitanje projekata. Ima projekata zaista koji zahtijevaju određeni ritam,brzinu. Međutim, ima i projekata koji se mogu slobodno protegnuti na 5, 10 godina. Projekti iz područja povijesnih znanosti, sličnih, dapače kojima je vrijeme potrebno. Prema tome, mislim da bi tu trebalo naći jednu točnu uravnoteženost da se oni projekti koji po svojoj naravi, po svom sadržaju zahtijevaju promjenu, brzinu, ritam zaključuju na vrijeme i otvaraju mogućnosti novih projekata, a da se projekti koji po samoj naravi znanstvene materije kojom se bave mogu slobodno se produžiti u duljem vremenskom periodu da jasno onda se omogući i čak čak je poželjno da se ti projekti i produže i razvijaju onoliko koliko je potrebno. Mislim da su to sve elementi u kojima i ovaj naš odbor i Nacionalno vijeće mogu uspješno surađivati i jasno odbor je uvijek na raspolaganju za takvu suradnju. I završni osvrt, uvaženi Krešimir Pavelić predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost. Izvolite. ja stalno volim ponoviti i nažalost odgovarajući uvaženom zastupniku Flegi moram reći da unatoč našim pozivima da dođu na naše sastanke, jedan je bio na Sljemenu, i da upravo razgovaramo o tim problemima nitko se nije javio. Niti na nekoliko uzastopnih telefonskih poziva. Dakle, nikad nitko nije došao na te naše seminare. Naravno da se ne slažem sa konstatacijom gospodina uvaženog zastupnika Flege da je izvještaj pun tehnikalija. Izvještaj je takav kakav ste ga vi htjeli. U onom momentu kada ovo tijelo zaključi da će izvještaj morati izgledati drugačije mi ćemo ga vrlo rado napisati A ako za vas nije od strateškog značaja ono što nisam naveo doduše zbog kratkoće vremena, to je rekonstruiranje sustava javnih instituta gdje smo mi vrlo jasno dali svoj stav. Donošenje prioriteta znanstvenih istraživanja, zatim rasprava na temu kako znanost i tehnologija može pomoći, to smo dakle zaključili, ali to je samo dio ponavljam. Zatim, financijska situacija i prevladavanje te situacije i raspravljanje o sudbini financijskih projekata. Nacionalno vijeće ima jasan stav i ono ga je iznijelo kako ti projekti trebaju izgledati. Na žalost mi nismo izvršno tijelo, mi možemo dati prijedloge i ideje. Isto tako ne možemo puno utjecati niti na proračun. Na žalost. Hvala vam Što se tiče samo zadnje mreže instituta. Morate uzeti u obzir, upravo je Nacionalno vijeće koje je iniciralo raspravu o promjeni Zakona, ukazujući na ove probleme koje ste vi ukazali. Međutim, Nacionalno vijeće stoji na stanovištu, sve dok nema, dok nije zakonodavno riješeno pitanje nacionalnih instituta, javnih instituta, dok nije provedena evaluacija instituta, nema svrhe ići u stvaranje mreže. Međutim, Nacionalno vijeće je svjesno da mrežu treba napraviti privremenu. I ono je upravo to učinili, na svojoj prošloj sjednici da bi sustav mogao raditi i da bi se dalo malo vremena dok se ne ne provede potpuna evaluacija, dok ne dobijemo financijske pokazatelje, jer mora reći već ono što smo od Ministarstva dobili, sustav je naših javnih instituta u jednom segmentu neracionalan i postoje vrlo jasni pokazatelji u Nacionalnom vijeću kako ga treba promijeniti. Ali bez evaluacije to nećemo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Gospodin zastupnik Gvozden Flego. Nije točno da smo bili pozivani, ja nisam dobio ni jedna poziv, a ja bih se na poziv odazivao, nije točno da nemate zakonsku osnovu za rješenje mreže, jer imate jer imate zakonsku osnovu, samo je pitanje kako je tumačite i kako je razumijete. Nije točno, da smo dobili izvještaj kakav smo htjeli, nego smo dobili Izvještaj onako kako ste vi radili. Mi strategiju razumijemo na drugačiji način od načina na koji vi razumijete i nije točno gospodine predsjedniče Nacionalnog vijeća da mi moramo, što ste rekli nekoliko puta na to sam prošli puta upozorio, pa ste se malo zaboravili, na nama je da odlučimo što ćemo, mi ništa ne moramo. LUgarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Ispravljam navod gospodina Nacionalnog vijeća da smo višekratno bili kao zastupnici pozivani i da se nitko nije odazvao, ja sam dobila jedan poziv na koji sam rekla da ću doći, no međutim, kako je to bio dvodnevni skup a kada je bila sjednica Sabora, obzirom na rasprave ja sam se ispričala da ne mogu doći, no međutim, puno važnije puno važnije od toga je da Nacionalno vijeće za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru, to je naše Saborsko tijelo i čini mi se neprimjerenim da s jedne strane dobivamo lekcije i naputke jer čini mi se da ovo što je profesor Flego rekao da zapravo smo mi ti koji odluku donosimo na ovaj ili onaj način ili uopće ne donosimo, naprosto stvar naše odluke i odluke Hrvatskoga sabora.